Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Evo počet ćemo sa radnim današnjim radom i kao što znate i kao što je najavljeno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 državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja ću vas upoznati sa osnovnim izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Dakle, Konvencijom o međunarodnoj trgovini i ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, tzv. CITES konvencija je međunarodni sporazum, a cilj mu je osigurati da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka ne ugrožava opstanak vrsta u prirodi. Donesena je '83. godine u Washingtonu. Na snagu je stupila '75. godine, a do danas su joj pristupile 183 države svijeta što je čini najšire prihvaćeni međunarodnom konvencijom s područja zaštite prirode. Republika Hrvatska je od 2000. godine stranka u Konvencijom u međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, dakle CITES konvencije uz još 183 države svijeta. Taj međunarodni sporazum globalno štiti i više od 35000 biljnih i životinjskih vrsta koje su ugrožene i međunarodnom trgovinom. Provedbom CITES konvencije osigurava se održiva međunarodna trgovina živim primjercima, ali i dijelovima i derivatima biljnih i životinjskih vrsta. Godišnja vrijednost međunarodne trgovine divljim vrstama procjenjuje se u milijardama Eura, a u velikoj mjeri odnosi se na farmaceutsku, prehrambenu, kozmetičku, modnu i drvnu industriju kao i trgovinu kućnim ljubimcima. Danas ne postoji segment života koji nema doticaj s trgovinom divljim vrstama. Na žalost trgovina divljim vrstama toliko je profitabilna da u zakonitu trgovinu još veći pritisak na ugrožene vrste stvara nezakonita trgovina. Procjenjuje se da po vrijednosti nezakonita trgovina divljim vrstama u samom vrhu uz trgovinu drogom, oružjem i ljudima. Divlje vrste najugroženije nezakonito međunarodnom trgovinom su nosorozi, slonovi, tigrovi, papige, ali i neke vrste sa naših područja poput ptica grabljivica ili kopnenih kornjača. Države stranke CITES konvencije, pa tako i Republika Hrvatska ulažu velike napore u suzbijanju nezakonitih aktivnosti uspostavom mehanizama kontrole trgovine od države podrijetla divljih vrsta, pa do njihovog konačnog odredišta. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za provedbu CITES konvencije u Republici Hrvatskoj. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji CITES konvencija provodi se putem uredbe Vijeća Europe broj 338. iz '97. o zaštiti vrsta divlje flore i faune uređenjem trgovine njima, te paketa njezinih provedbenih uredbi. Tim uredbama je CITES konvencija transponirana u zakonodavstvo EU. Ovim zakonom se, dakle uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju i izvozu primjeraka zavičajnih divljih vrsta kao što su životinje, biljke, alge, ili njihovi dijelovi i derivata strogo zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Isto tako, sa ovim zakonom i utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće u svrhu provedbi uredbi iz ovoga zakona. Obzirom da su uredbe EU od dana pristupanja direktno primjenjivane u Republici Hrvatskoj u 2013. godini donesen je Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama koji je stvorio okvir za provedbu ovih EU uredbi u našoj zemlji. Ovaj je zakon u bitnome kao što sam rekao propisuje nadležna tijela, njihove zadaće, način podnošenja zahtjeva i postupak izdavanja dopuštenja i potvrda propisanih EU uredbama i samim zakonom. Dakle, regulirao je i postupanje u slučaju komercijalnog korištenja jedinki naših strogo zaštićenih vrsta koje nisu obuhvaćene uredbama EU, te prekršajne odredbe za kršenje uredbi EU. S tim u vezi, izradi prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona koji je sad u prvom čitanju pristupilo se kako bi se doradio zakonodavni okvir za provedbu Uredbe 338. jer su navedene uredbe značajno izmijenjene od 2013. godine kada je zakon prvi put donesen. Zakon je mijenjan samo jedan puta i to 2019. godine kada su izmjene bile ograničene isključivo na promjene uslijed preustroja državne uprave, konkretno uspostavljao se, gdje je objedinjen Državni inspektorat i ukidanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, odnosno uspostave Zavoda za zaštitu prirode kao tijela Ministarstva gospodarstva. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama osigurava se dosljednost primjene postupaka propisanih pravnim okvirom EU o prekograničnom prometu, te se izbjegava pojava pravnih praznina o procedurama i uvjetima izdavanja uvoznih i izvoznih dopuštenja i potvrda potrebnih za zakonit prekogranični promet, trgovinu i korištenje primjeraka s popisa Vijeća Uredbe 338. iz '97. godine. Izmjenama se također dorađuje pojmovnik zakona, usklađuju se razdoblja za izvještavanje EU sa sa tajništvom CITES konvencije, propisuju se detaljnije uvjeti ishođenja potvrda za primjerke vrsta navedene u prilogu A uredbe, te uvjeti za registraciju njihovog uzgoja i upis u registar koji će voditi ministarstvo, a mijenjaju se i dopunjuju i odgovarajuće prekršajne odredbe. Osim okvira za provedbu Uredbe Europske unije zakon propisuje uvjete komercijalnog korištenja strogo zaštićenih zavičajnih vrsta koje nisu obuhvaćene uredbama EU. Isto tako, prijedlogom zakona uređuju se dodatno upravni postupak i sadržaj obrasca potvrde za komercijalno korištenje ovih primjeraka. Konkretno Uredba Vijeća 338. iz '97. i paket njenih provedbenih akata redovito se izmjenjuju i dopunjuju najmanje svake tri godine jer je to posljedica izmjena CITES konvencije usvojenih na sastancima stranaka konvencije. Također izmjenama Zakona uvodi se postupak registracije uzgoja vrsta navedenih u prilogu A) uredbe kao što su na primjer kopnene kornjače čančare, afričke sive papige Žako. Uredbom 338. propisana je obveza ishođenja potvrda za komercijalno korištenje primjeraka tih vrsta unutar EU kojom se dokazuje zakonitost porijekla svakog primjerka kako bi ministarstvo unaprijed moglo, unaprijed raspolagalo potrebnim informacijama i dokazima, uzgojima ovih vrsta u Republici Hrvatskoj i bilo u mogućnosti brzo i efikasno izdati propisane potvrde. Uvodi se postupak registracije uzgojnih operacija ovih vrsta vezano uz divlje vrste koje su strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj, a nisu obuhvaćeni Uredbom EU smanjuje se obuhvat propisane obveze ishođenja potvrde za komercijalno korištenje primjeraka takvih vrsta izmjena zakona. Predviđa se obveza ishođenja potvrde samo za primjerke uzete iz prirode RH ili uzgojene u RH, za primjerke koji su nabavljeni u drugim država. Sljedivost podrijetla osiguravat će se računom i drugim dokumentima o nabavi primjeraka bez obveza ishođenja dodatne potvrde čime se smanjuje administrativno opterećenje za pravne i fizičke osobe koje trguju takvim primjercima. Izmjenama i dopunama ovog zakona usklađuje se izričaj o odredbi o postupanju carinske službe i nadležnih inspekcija, te odredbi o privremenom oduzimanju primjeraka sa kojima se nezakonito postupa. Naravno da je to bilo potrebno urediti, jer su to u stvari u stvari najvažniji organi u kontroli prekograničnoga prometa zaštićenim vrstama, dakle carina, fitosanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija su ključni elementi u kontroli provođenja ovog zakona. Dodatno opisuje se sadržaj zahtjeva, izgled dopuštenja o upravnim postupcima propisanim zakonom, ali se sami obrasci zahtjeva i dopuštenja više nisu sastavni dio zakona i ne objavljuju se u narodnim novinama. Na kraju u skladu sa izmjenama odredbi zakona mijenjaju se i odgovarajuće prekršajne odredbe. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu proračunu Republike Hrvatske. E-savjetovanje je u ovom prvom krugu provedeno od 22. lipnja 1. srpnja 2021. godine i bilo je svega tri individualne primjedbe na koje smo odgovorili. I sad ću vam reći na kraju, dakle par primjeraka da vidimo kako to u praksi, šta znači provođenje ovog zakona u Republici Hrvatskoj. Dakle, u lipnju 2021. godine ovlašteni policijski službenici zaplijenili su 152 žive jedinke indijske zvjezdaste kornjače na autocesti A1. Kornjače su smještene u oporavište za divlje životinje do konačnog okončanja postupka. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je pokrilo sve te troškove njihove skrbi oko tih jedinki. Nisu bili mali, negdje oko 400 hiljada kuna je to koštalo proračun. Dakle, ovo što želim reći na ilegalnom tržištu vrlo mlada jedinka ima vrijednost od 150 do 200 eura, odrasla od 700 do 900 eura, a boga mi rasplodna jedinka ima preko 1500 eura vrijednost na tržištu.

koje su izgrađene od drveta palisander, zaštićenog CITES konvencijom. Dakle, procijenjena vrijednost je bila negdje oko 204 hiljade kuna. Ministarstvo gospodarstva je 2021. godine te instrumente ustupilo javnim glazbenim školama uključujući i škole na potresu pogođenom području, znači ukupno 55 škola je dobilo instrumente za školovanje i izobrazbu iz glazbene kulture. Isto tako, prstaci koji su krijumčareni iz susjedne BiH za konzumaciju u našim restoranima su određene količine su bile zaplijenjene. To je, dakle problem koji imamo konstantno jer se oni služe u našim restoranima, a poznato je da prstaci da bi dostigli konzumnu veličinu trebaju imati, proći kroz život negdje oko tridesetak godina i način devastacije njihovog staništa je apsolutno poznat. I na kraju, od ostalih CITES zapljena u Republici Hrvatskoj tokom turističke sezone pronalazili su i manje količine kavijara kod stranih turista iz Europe i Azije koje su oni donosili svojim privatnim zrakoplovima. Vrijednost najkvalitetnijeg beluga kavijara iznosi 80 hiljada kuna po kilogramu. Dakle, evo ovo sam sam htio samo plastično pokazati kolika je vrijednost, odnosno koliki je značaj da promijenimo temeljni zakon, doradimo ga u ovim upravnim postupcima kako bi ova stvar kontrole prekograničnog prometa vrstama vrstama zavičajnim divljim vrstama mogla se pravilno provoditi. Zahvaljujem se. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Vukovac. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, dana 29. srpnja 2021. godine na dan kad se obilježava svjetski dan tigrova, Svjetska organizacija za zaštitu prirode zgroženo je iznijela slučaj iz Hrvatske koji se zbio tih dana na trajektu Jadrolinije koji vozi iz Splita prema Hvaru. Tom prilikom upozoreno je da da primjer prijevoza snimljenog sibirskog tigra na trajektu u skučenom prostoru obične auto prikolice otvara mnoga pitanja o adekvatnosti zakonodavnog sustava, te pokazuje potrebu za boljim provođenjem postojećih zakona. Poručuju nam kako strogo osuđuju posjedovanje divljih životinja kao ljubimaca radi trgovine i zabave dodavši da je njihovo držanje opravdano samo u slučaju očuvanja vrste ili u edukacijske svrhe. Moje pitanje je hoće li ovaj zakon imati efekta i na ovakve situacije u Hrvatskoj nad kojima se na žalost zgrožavaju i svjetske organizacije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni odnosno opasnosti u trgovini i protuzakonitom ponašanju sa divljim vrstama, zaštićenim vrstama. Ja mislim da će, upravo smo išli u ove izmjene osnovnog zakona koji smo 2013. donijeli, zato što smo uočili da u provođenju određenih i procedurama i odgovornostima određenih upravnih tijela u tim njihovim ovlaštenjima treba napraviti određeni zahvat i mislim da će jasnijim određenjem postupaka i ovlaštenja upravnih tijela u provođenju tih postupaka kroz ove izmjene zakona ta stvar biti prilično dobro uređena. Ona je naravno u skladu sa sa kulturom i sa iskustvima zemalja EU koje to imaju bolje uređeno. iz lipnja prošle godine kada je uhićena osoba koja je osobnim automobilom prevozila 152 kornjače, gdje smo svi očekivali da se radi naravno o hrvatskoj čančari, no dokazalo se što ste i sami vi rekli da su to indijske zvjezdaste kornjače namijenjene očigledno ili preprodaji, ne ulazimo sad naravno u motive osobe koja je počinila to djelo. No, ono što je jasno da moramo pitati od kud u Hrvatskoj indijske zvjezdaste kornjače. Dakle, postoji uhodani lanac šverca divljim divljim životinjama, pa dozvolite mi da vas samo pitam da još jednom malo pojasnimo koje se preventivne aktivnosti poduzimaju da se takav šverc i naravno bilo koji drugi i njegov oblik spriječi? Hvala. Poštovani državni prekograničnog prometa zaštićenih vrsta. Naravno apsolutno je tu prvo nadležna carina koja je u sastavu Ministarstva financija i propisana je u članku 21. ovih izmjena način kako carina postupa, šta se radi sa zaplijenjenim vrstama, gdje se one smještaju do okončanja postupka. Naravno da je propisana i nadležnost podnošenja i u konačnome i kaznenih prijava zavisi od težini djela. Naravno da su ovdje propisane ako pogledamo, dakle nastojali smo definirati i jasnije ponašanje ostalih subjekata kao što su veterinarska služba, fitopatološka služba, inspekcijska služba, naravno i rad policijske službe na granici. Poštovani državni tajniče evo o ovoj temi imam nekoliko pitanja. Reći ću više u pojedinačnom izlaganju. Evo sad na početku jedno pitanje, već sam to postavljao a tiče se jedne zaštićene svojte a to su ježinci morski. Znači imamo zapravo dvije, to su centrastefanus longispinusi paracentrotus libidus, znači ovaj hridinski ježinac i ovaj sa dugim bodljama. Ja mislim da bi kod ovoga hridinskoga trebalo skidat zaštitu. Dakle, taj ježinac je poharao, a to kažu stručnjaci, znači iz tog polja poharao 95% podmorja našeg Jadrana. Dakle, sve alge, sva ona staništa koja su zapravo najdragocjenija u obalnom pojasu gdje se skrivaju brojni mekušci, ribe, žarnjaci itd. su uništena tim ježincem. Ja ne znam zašto držimo zaštitu za tog ježinca,

u svom sastavu ima i Upravu za zaštitu prirode koje je jedna analitičko-stručno tijelo koje se bavi upravo ovakvim temama, dakle oni moraju provesti opsežna istraživanja, vidjeti da li je ova vrsta da li je ova vrsta je, da li ima potrebe da se ona stavi u određeni stupanj zaštite ili ćemo je sa tog stupnja zaštite zavičajnih divljih životinja skinuti. Ja vam sad ovoga trenutka ne mogu reći u kom stanju je i do kud su oni došli sa tim ispitivanjima. Ja mogu pitati, pa mogu na to pismeno se očitovati, ali definitivno naš zavod se bavi ovim problemom. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Poštovani svi znamo da su zoonoze znači bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, da su upravo divlje, egzotične životinje životinje prenose oko 72% zoonoza. Isto tako je poznato da je Italija prošle godine donijela Odluku o zabrani trgovine divljim i egzotičnim životinjama i ta odluka stupa na snagu u svibnju ove godine. Budući da je trgovina divljim životinjama i egzotičnim s jedne strane naravno patnja za te životinje, kao što smo sad čuli od kolegice Vuković recimo taj sibirski tigar. S druge strane ozbiljna prijetnja stvaranju novih bolesti, novih epidemija sve ta iskustva imamo. Zanima me kako vi razmišljate o zabrani trgovine, a o svemu ću u klupskom govoru o zabrani trgovine, divljim i egzotičnim životinjama. Hvala. Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle, pitanje je apsolutno na mjestu kako mislim, kako gledamo na zabranu trgovanja mi smo to rekli kroz odredbe prijedloga ovog zakona i kroz pojačanu penalizaciju kroz kazne koje smo propisali za takvu vrstu ponašanja. Ja moram samo reći da Svjetska unija za zaštitu prirode u svojim prilozima a, d koji su sastavni dio uredbe, ali se ne vide u ovom zakonu jer se ona direktno primjenjuje pa bi se i ta nomenklatura trebala primjenjivati definirali koje su zaštićene vrste u kojoj kategoriji. Dakle, to mi predlažemo kao članica, a svjetska organizacija onda to objedinjava i stavlja u kategoriju a ili u kategoriju b zaštićenih sredstava. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, pa će prva u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovana zastupnica Anja Šimpraga. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, uvažene kolege i kolegice. Kako smo već čuli ranije pred nama se danas u prvom čitanju nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Riječ je o zakonskom prijedlogu koji bi bez obzira što se radi o veoma bitnom propisu na žalost nije izazvao onoliku pažnju koliko bi trebalo o čemu najbolje svjedoči činjenica da je u javnom savjetovanju bilo svega tri komentara, a u medijskom prostoru se skoro uopće niti ne spominje. Za razliku od toga u posljednje vrijeme smo u medijima često imali priliku pročitati o nezadovoljavajućem načinu ophođenja prema divljim vrstama, o držanju divljih životinja u neprihvatljivim uvjetima, o korištenju ugroženih vrsta na jelovnicima brojnih restorana i Jedno od najvećih prijetnji u opstanku biljnih i životinjskih vrsta danas predstavlja njihovo nekontrolirano i prekomjerno iskorištavanje i uzimanje iz prirode za potrebe međunarodne trgovine bilo da se radi o živim primjercima koji završavaju kao kućni ljubimci ili ukrasno bilje ili o proizvodima izrađenim od dijelova i derivata tih vrsta. Na primjer različiti proizvodi ili namještaji izrađeni od tropskog drveta, prehrambeni, kozmetički, farmaceutski proizvodi. Trenutno važećim zakonom koji je na snazi od 2013. došlo je prvenstveno do implementacije međunarodnih dokumenata u hrvatski pravni sustav, te su zapravo propisani detalji provedbe niza uredbi kojima se regulira prekogranični promet i trgovinom određenim vrstama, divljim vrstama na razini EU kao i uvjeti komercijalnog korištenja strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta koje su obuhvaćene i nacionalnim propisima. Republika Hrvatska punopravna je članica tzv. CITES konvencije, odnosno Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka još od 2000. godine. Toj CITES konvenciji do danas su pristupile 83 države svijeta što govori da je riječ o jednoj od najraširenijih međunarodnih konvencija iz područja zaštite prirode. Međutim, kako su u međuvremenu izmijenjene uredbe, izmijenjena je Uredba o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i njezine provedbene uredbe koje reguliraju ovo područje, te je provedena analiza provedbe zakona. Utvrđena je nužnost unapređenja i jasnijeg definiranja procedura i uvjeta izdavanja dopuštenja ili potvrda, te postupanju u prekograničnom prometu i trgovini primjerice životinja i biljaka. Kako je rečeno procijenjeno je kako je predmetni zakon potrebno izmijeniti i dopuniti, pa je tako potrebno dopuniti pojmovnik zakona novim odgovarajućim definicijama te izmijeniti razdoblje izvještavanja Europske komisije i tajništva CITES konvencije. Također primjenom zakona od 2013. utvrđeni su određeni nedostatci, pa je potrebno jasnije propisati uvjete ishođenja potreba za primjerke vrsta navedenih u prilogu a) spomenute uredbe. Osim okvira za provedbu uredbe EU kojima se regulira prekogranični promet i trgovina određenim divljim vrstama, Zakon o prekograničnom prometu propisuje i uvjete komercijalnog korištenja strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta koje nisu obuhvaćene uredbama. Svi se nadamo kako će predložene izmjene osigurati zaštitu divljih vrsta RH, ali ujedno i pridonijeti zaštiti divljih vrsta BiH na način da se strožom graničnom kontrolom utječe na sprječavanje ilegalnog prekograničnog prometa divljim vrstama iz BiH prema zemljama Zapadne Europe, a preko RH. Svi ćemo se složiti kako su ove izmjene i dopune zakona pozitivan iskorak i da su prijeko potrebne, međutim zahvati možda trebaju biti veći jer istovremeno moramo biti realni i svjesni kako mnogi problemi vezani uz zaštitu divljih i ugroženih vrsta nastaju zbog nedovoljne suradnje između nadležnih institucija, te je potrebna konstantna i kvalitetna suradnja između državnih tijela između državnih tijela vlasti, veterinarskih i carinskih službi, policije i sudskih tijela. Država mora tim tijelima i institucijama osigurati primjerenu koordinaciju, te dovoljno sredstava za provedbu svojih programa. Treba povećati stručnu osposobljenost osoba u državnim službama vezano uz probleme iz područja zaštite životinja, te u tu svrhu osigurati njihovu edukaciju i osviještenost o relevantnim problemima. Primjerice, potrebna je češća edukacija carinika i graničara o prepoznavanju zaštićenih divljih i egzotičnih vrsta životinja. Sve to treba biti praćeno davanjem odgovarajuće nadležnosti navedenim tijelima pri postupanju u pitanjima zaštite životinja što je moguće provesti jedino promjenama zakona i pravilnika koji reguliraju rad tih tijela. Također usmjeriti se trebamo i na prevenciju ne samo na sankcije već počinjenih djela. Oštrije kazne u slučaju prijestupa vezanih za ilegalnu trgovinu divljim i ugroženim vrstama obeshrabrile bi krivolovce u njihovim aktivnostima. Tako bi se primjerice troškovi vezani uz zaštitu životinja i provedbu zakona osim novca iz proračuna mogli financirati kombiniranim sustavom tako da bi prihodi dijelom dolazili od prekršitelja zakona koji bi trebali u obliku kazne plaćati sve troškove koje njihove protuzakonite radnje proizvedu. Recimo plaćanje životnih troškova konfisciranih životinja za njihova života, a dijelom bi dolazila od predloženih posebnih poreza na zakonit uvoz divljih i zaštićenih vrsta. Iako nije posredno vezano uz temu današnje rasprave posredno sigurno jeste. Trebamo razmislit o tome koje su životinje podobne da ih drže fizičke osobe. Hrvatska nema dovoljno uređenu zakonsku regulativu u području trgovine egzotičnim životinjama kao kućnim ljubimcima. Primjer dobre prakse jeste uvođenje tzv. pozitivne liste odnosno popisa vrsta koje se mogu držati kao kućni ljubimci, a što je usvojilo već više europskih država kao najbolje rješenje u prevenciji strašnih posljedica trgovine tim vrstama. Zbog spomenutog pozitivnog iskoraka u sferi zaštite životinja Klub zastupnika SDSS-a podržat će ovaj prijedlog uz molbu za uvažavanje prijedloga iznesenih tijekom rasprave. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Za pravednu Hrvatsku, a govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Ovim se prijedlogom zakona uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja i biljaka, te njihovim dijelovima i derivatima u svrhu provedbe prije svega Uredbe Vijeća od 9. prosinca 1996.g. o zaštiti vrsta divlje faune i flore i uređenjem trgovine njima, zatim Uredbe komisije od 4. svibnja 2006.g. utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća o zaštiti vrsta divlje faune i flore i uređenjem trgovine njima, zatim Uredbe komisije od 4. veljače 2008.g. o izmjeni Uredbe br. 865/2006 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća br. 338/97 u odnosu na zbirke uzoraka, zatim provedbene Uredbe komisije od 17. lipnja 2013. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u uniju itd., dakle drugim riječima usklađujemo se s dokumentima starim 10, 15, pa i 20.g. Napominjem i kako državni inspektorat u ovom obliku postoji duže od 3.g. i ne znam koji su to točno razlozi da sa usklađenjem ovoliko kasnimo. Ovim se zakonom uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju i izvozu primjeraka zavičajnih divljih vrsta, dakle misli se na životinje, biljke, gljive ili alge, zatim njihovih dijelova i derivata strogo zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Utvrđuje se i nadležna tijela i njihove zadaće u svrhu provedbe uredbe iz uvodnog dijela, kao i odredbe samog zakona. Predloženim zakonom uređuje se i nadzor nad provedbom odredbi ovoga zakona, te prekršaji za kršenje uredbi i odredbi ovog zakona. No tu se otvara nekoliko pitanja. Krenut ću od čl. 29. koji kaže, privremeno oduzete žive životinje, biljke, gljive i odnosno alge koje ispunjavaju uvjete određene veterinarskim ili fitosanitarnim propisima privremeno se smještaju u oporavilištima prema čl. 67. Zakona o zaštiti prirode ili kod fizičkih i pravnih osoba koje za to ovlasti samo ministarstvo do pravomoćnog okončanja postupka. No pitanje je što je sa privremeno oduzetim životinjama koje ne ispunjavaju uvjete određene propisima. Jednako tako zanimaju me spomenuta tzv. oporavilišta, imamo li mi registar tih oporavilišta, koje uvjete ona moraju zadovoljiti? Zatim koje fizičke ili pravne osobe mogu odnosno može pod uvjetima opunomoćiti nadležno ministarstvo da bi se kod njih privremeno smjestile privremeno oduzete životinje, biljke, gljive ili alge, ali pitanje se prvenstveno odnosi na životinje. Inače životinja je živo biće i za nju prije svega treba adekvatan smještaj. Takve osobe koje bi eventualno mogle prihvatiti određenu životinju moraju odnosno trebale bi biti barem kako ja držim na raspolaganju 24 sata jer nikad ne znate u koje vrijeme će se dogoditi da se otkrije ilegalan prijevoz ili situacija u kojoj se životinju mora oduzeti i negdje smjestiti osim naravno ukoliko nadležno ministarstvo životinju ne tretira kao stvar. U tom slučaju zakon u ovom obliku može poslužiti svrsi i formalno zadovoljiti sve navedene ciljeve i zahtjeve. No ako uzmemo u obzir da su životinje živi organizmi i neovisno o tome jesu li iz domaćeg uzgoja ili se radi o divljim vrstama one trebaju tretman kojim će se omogućiti sva dobrobit, dobrobit, dakle adekvatan smještaj, adekvatna ishrana, adekvatna briga, itd.. Registar takvih fizičkih ili pravnih osoba koje primjerice mogu zbrinuti krijumčarenog ili žirafu ili možda sibirskog tigra mora biti dostupan na internetu odnosno online u skladu s pravilima o digitalizaciji koju pokušavamo provesti u postojećim institucijama prvenstveno zbog samih carinskih inspektora, za sada takvog registra koliko ja znam ipak nema. Jednako tako inspektor mora imati jasne i nedvojbene upute o postupanju u takvim situacijama. u ovom prijedlogu zakona ja ih ne vidim, ne vidim niti namjeru da će se o tome nadležno ministarstvo očitovati odnosno donijeti pripadajući pravilnik. To može za inspektora koji je u takvim situacijama nadležan postupati značiti potpuno vezane ruke. Ja ne bih bila u koži primjerice inspektora koji zaplijeni neku divlju vrstu i recimo ako se radi o sitnim noćnim satima mora ju negdje odvesti, a gdje će je on drugo odvesti nego doma. Jednako tako iz predloženih odredbi zakona nije vidljivo čijom se smatra oduzeta životinja odnosno tko nakon oduzimanja preuzima odgovornost za njenu dobrobit. Iz materijala koji su nam dostavljeni, a ja bih rekla i iz predloženih odredbi nije vidljivo je li na prijedlogu izmjena i dopuna radila međuresorna skupina koja bi uključivala i predstavnike recimo Ministarstva poljoprivrede, ali i samog državnog inspektorata za koje vjerujem da bi imali itekako što reći na ovu temu. Jednako tako držim važnim upoznati predstavnike ministarstva koji danas brane boje ovog prijedloga kako prilično veliki broj sudaca u prekršajnim predmetima koristi pravilo ublažavanja kazne, pa tako prekršitelji koji su primjerice uhvaćeni u izvršenju ilegalnog prijevoza živih životinja mogu dobiti za to kazne koje su prilično smiješne iako pri tom ugrožavaju život drugoj živućoj vrsti. Pogledajmo iznose predviđenih raspona novčanih kazni unutar prekršajnih odredbi, kreću se od 500 kuna, pa na dalje. Suci prekršajnog suda ublažavaju kazne i određuju iznose koji su često puta tek 2/3 propisane minimalne kazne. To su najčešće iznosi manji od troška goriva koji je samim prekršiteljima nužno za realizaciju planiranog poduhvata, posebno kad uzmemo u obzir iznose vrijednosti koje je i sam ovdje spomenuo državni tajnik, a potvrdio je da se radi o milijardama. Jesmo li time zadovoljili svrhu donošenja zakona i hoće li zakon postići cilj koji nam je odredila EU? Ja osobno mislim da neće. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Domovinskog pokreta, a govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite.

Dobar dan svima, poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče, uvažene kolegice i uvaženi kolege. Svakako da naravno trgovina zaštićenim i divljim životinjskim vrstama predstavlja globalni problem. Možda je Hrvatska na neki način malo izuzeta iz atraktivnosti jer mi kao autohtone životinje nemamo nosoroge, slonove, a znamo i sami da cijene tih životinja odnosno nekih dijelova njihovog tijela na nacionalnim tržištima dostižu izuzetno visoke iznose. Trguje se naravno iz raznih motiva, ponegdje iz potreba za tradicijskom medicinom, pa se koriste kao afrodizijaci. No u svakom slučaju činjenica jest da svaka takva trgovina košta života jednu ili više životinja. Što se stanja u Hrvatskoj tiče kod nas je još uvijek jedan miks. Možda i nije toliko atraktivna životinja kao slon, ali naš prstac sasvim sigurno dio je jednog fantastičnog eko sustava hrvatskog Jadrana, a znamo i sami da je naš Jadran jedno od glavnih gospodarskih uzdanica našeg gospodarstva, pa ga trebamo čuvati kako onog koji se proteže od morske obale prema van, tako i onog koji se proteže od površine mora u dubinu. Činjenica da se prstaci i danas love, izlovljavaju i da se mogu naći na jelovnicima nekih pomalo bih rekao i elitnih restorana u Hrvatskoj je zastrašujuća. Ponekad inspekcija i uspije nešto učiniti, ali to je sve nažalost u tragovima budući da mnogi ljudi vlasnici ugostiteljskih objekata koji se usuđuju nuditi prstace na svojim jelovnicima bili oni pod nekom šifrom ili pak potpuno prezentno istaknuti na jelovniku uživaju nečiju zaštitu i u potpunosti su sigurni da im se ništa neće dogoditi ako prstace stave na meni. O svim mogućim lošim stranama vađenja prstaca iz morskoga dna ne treba niti govoriti, vidjeli ste i svi slike kako izgleda jedan dio podmorske obale kada se na njega bace ti ti ljudi sa bušilicama, sa tim macama kako ih zovu naši južnjaci i polome i unište stanište koje se po nekim procjenama neće obnoviti nekoliko 100-tina godina. Proći ćemo kroz još neke vrlo simptomatične slučajeve. U srpnju ove godine vidjeli smo na društvenim mrežama kako se na trajektu za Hvar u jednoj običnoj prikolici u kojoj inače Šime na gradilište vozi ciment ili pijeska, lijepo mirno smjestio tigar i to ne tigar od 3 mjeseca i nekoliko kilograma nego ozbiljna tigrina od nekoliko 100-tina kilograma koju je neko vozio u prikolici namijenjenoj, pa možemo slobodno reći za prijevoz osrednjih papiga, papiga osrednje veličine. Raspitao sam se malo i poštovani državni tajnik Horvat siguran sam bit će suglasan sa mnom, ali ću ga zamoliti da u svojem dodatnom izlaganju malo objasni. Saznao sam naime da su ti ljudi tigra prevozili potpuno legalno. Užasavajuće je to jel pretpostavljam da svi možete zamisliti kako bi izgledalo da je ta velika mica maca odlučila malo prošetati trajektom i sa palube upoznati sve ljepote hrvatskog Jadrana, pitanje je da li bi ju ta mala prikolica uopće mogla zadržati. Oni su tu životinju, tog ogromnog tigra vozili legalno zato što su iskoristili mogućnost, pa ću još jednom zamoliti poštovanog državnog tajnika Horvata da nam objasni jel siguran sam da bolje od mene poznaje proceduru u kojoj se tigra može voziti sa kontinenta na jedan jadranski otok u prikolici pomoću određenih dozvola koje je izdalo Ministarstvo kulture. Gdje je tu ta zakonska mogućnost koja je to njima omogućila? Ovo je istinit podatak koji sam saznao od čovjeka koji je duboko, duboko, duboko u sustavu, nije nikakav problem da i njega spomenemo jel radi jedan fantastičan posao ovdje, ovdje, prvenstveno na području Grada Zagreba, on je ravnatelj zagrebačkog zoološkog vrta, vrta, g. Damir Skok. Svi koji nešto znate o njemu znate da taj čovjek budući da živi u Zagrebu većinu svoga vremena poklanja brizi o odlutalim kućnim ljubimcima, ali ponekad dogodi se naravno živimo u gradu koji je na obroncima Medvednice, koji je sa svih strana okružen divljom prirodom, pa da njegove ekipe ponekad moraju po gradskim kvartovima skupljati divlje životinje. To često odnosno najčešće budu sove, lisice, lasice, kune, dabrovi, pa ponekad i zmije. Nećete vjerovati da se poštovanom gospodinu prije nekog vremena dogodilo da su ga određeni ljudi prijavili da neovlašteno hvata divlje životinje. Srećom naravno kada je cijela priča došla do suda sud je istoga trenutka obustavio vođenje bilo kakvog predmeta jel je svima bilo jasno o čemu se radi, ali hoću vam samo pokazati jednu činjenicu da stalno postoje ljudi koji smatraju da nije normalno uzeti lisicu ili zmiju nego oni bi ju vjerojatno štapom po glavi. Čisto podsjetnik, razgovaramo sam s poštovanim gospodinom, za sve one koji se možda jednoga dana nađu u toj situaciji, divlje životinje nemojte molim vas dirati, one nemaju apsolutno nikakvu potrebu da sa vama popričaju, da zauzmu neki dio vašeg životnog prostora, odmaknite se od njih i one će vjerujem same otići. Još jedan izvanredan primjer dogodio se prije nekoliko godina isto tako u Zagrebu, kada je iz jednog stana u stambenoj zgradi negdje na 5 ili 6 katu u jednu laganu šetnju kvartom krenuo burmanski piton dugačak 5 metara. Impresivna životinja i sasvim sigurno velika opasnost, možda ne za odrasloga čovjeka, ali za neko dijete sasvim sigurno. Radilo se o kućnom ljubicu jednoga gospodina koji se bavio jednom drugom vrstom ilegalne aktivnosti pa kada je policija ušla u njegov životni prostor naravno veseli piton odlučio je da očigledno ne želi biti uhićen pa je kroz prozor zbrisao na slobodu. I njega su uspjeli uloviti vrijedni ljudi već spomenutog gospodina, izmjerili ga, bio je duži od 5 metara. Još jedno pitanje za poštovanog gospodina Horvata. Trenutno govorim o Gradu Zagrebu odlukom jedinice u ovom slučaju lokalne samouprave Grada Zagreba ne smiju se držati zmije duže od 2,5 metra, no država odnosno nadležno ministarstvo takav propis nema, molio bih da se pobrinete i oko toga jer sasvim sam siguran da nitko u svom dnevnom boravku ne želi vidjeti glistu dužine 5 metara. I ono za kraj što ćemo spomenuti je naravno već izgovorene istine. Uhićena je osoba koja je vozila 151 kornjače indijske kornjače što dokazuje da se Hrvatska nalazi na ruti kao što se nažalost nalazimo na ruti preko koje se švercaju narkotici tako se očigledno nalazimo i na ruti šverca divljim životinjskim pa i biljnim vrstama. Talijan je u rujnu prošle godine ulovljen sa 138 divljih ptica u prtljažniku no to su očigledno podaci koje smo saznali. Dakle, postoji sasvim sigurno i određen broj ovakvih slučajeva o kojima nikada nećemo ništa znati jer su jednostavno prošli ispod radara odnosno počinitelji nikada nisu ulovljeni. Tu će sasvim sigurno osim činjenice da moramo osvijestiti cijelu javnost o brizi i potrebi zaštite divljih životinjskih i biljnih vrsta trebati poduzimati određene preventivne aktivnosti jednako kako se poduzimaju u borbi protiv narkotika tako i u ovom slučaju. Divlje životinje prvenstveno one koje su svoje stanište naše na području RH naš su ponos, naša biološka raznolikost, jedan je veliki adut Hrvatske za budućnost, za jednu zdravu, za jednu zelenu domovinu koju moramo čuvati. putu sasvim sigurno stoji i ovaj zakon u kojem načelno ne vidimo niti jedan problem nego samo način pomoću kojega će on biti proveden možemo staviti pod znak pitanja, ali ćemo ga u čistoj i dobroj namjeri podržati. Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika bit će onaj Socijaldemokrata, a govorit će poštovana zastupnica Katica Glamuzina. Izvolite.

Hrvatska punopravna članica CITES konvencije i svakako je dobro da smo po učlanjenju u EU bili obavezni zakonom urediti zaštitu naših divljih vrsta kad to već nismo i ranije samostalno napravili. Ovaj zakon nas obvezuje paziti na divlju floru i faunu drugih zemalja kao što i njih obvezuje paziti na našu. Predložene izmjene su tehničke naravi i svakako je dobro da se zakoni unapređuju. Kako je nekoliko kolega prije mene već spominjalo primjere kršenja ovih zakona nema potreba da i ja to radim, ali ću reći da se nadam da ovih izmjenama će biti omogućena i bolja prevencija, a ne samo stroža penalizacija onih koji zakonske odredbe krše i time ugrožavaju našu divlju floru i faunu. S obzirom da je Državnom inspektoratu povjerena kontrola ovih procesa nadam se da će biti učinkovitiji nego u nekim drugim poslovima za koje su zaduženi, a Klub Socijaldemokrata će ove izmjene svakako podržati. Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika bit će onaj zeleno-lijevog bloka, a govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite.

dakle trgovina divljim životinjama tema je od velike važnosti. Prvenstveno zato jer u Hrvatskoj ali i u Europi je to iznimno neregulirano područje. Što se tiče prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama već je dovoljno rečeno primjedbi s kojima se slažem pa da ne gubim vrijeme na to, vjerujem da ste ih čuli jer je ovo prvo čitanje ja bih rekla još neke dodatne stvari. Dakle, ono što je aktualno u Hrvatskoj je da su oglasnici puni egzotičnih i divljih životinja, a ono što nam nedostaje jest pozitivna lista i neke druge regulacije koje životinjske vrste uopće mogu biti kućni ljubimci. Mi nemamo tu pozitivnu listu u Zakonu o zaštiti životinja. Zašto je to naime važno? Životinje iznimno pate u uzgoju, trgovini, prijevozu i na kraju u zatočeništvu, ali ono što je važno napomenuti da su životinje rezervoar mnogih bolesti koje mogu širiti, a one te bolesti mogu evaluirati u pandemiji. I zato smatramo da bi trebalo slijediti primjer Italije koja je prošle godine zabranila uvoz i trgovinu divljim i egzotičnim životinjama, a ta odluka stupa na snagu u svibnju ove godine. Italija je time napravila veliki konkretan korak za zaštitu ljudskog zdravlja u smislu sprječavanja i zaustavljanja epidemija i pandemija. Takvu odluku su ujedno pozdravile i Organizacije za zaštitu životinja. Dakle tom odlukom Italija želi učiniti prevenciju širenja virusa iz zoonoza, zoonoza sa životinja na ljude kako se ne bi vratilo istim pogreškama koje su čovječanstvo dovele do razvoja i širenja mnogih epidemija i pandemija kao što su, nažalost znamo SARS, MERS i Covid-19. Još od 80.-tih dolazi do porasta trgovine egzotičnim i divljim životinjama koje postaju invazivne, a od tada raste i prijenos zoonoza jer one naravno ne poznaju granice. Rizici od iskorištavanja i trgovine divljim životinjama postali su itekako jasni prošle godine tj. prije, prije 2.g. svjetskim izbijanjem SARS-CoV-2 virusa koji uzrokuje Covid-19. Treba naglasiti da su neke od najozbiljnijih zoonoza povezane s egzotičnim i uvezenim životinjama i da divlje životinje prenose oko 72% zoonoza. Poznato je da su i legalna i ilegalna trgovina divljim pticama odigrale značajnu ulogu u globalnom širenju ptičje gripe, što je 2007.g. rezultiralo zabranom uvoza divljih ulovljenih ptica u EU. Stoga je nužno smanjiti što je više moguće kontakte s divljim i egzotičnim životinjama jer postoji vrlo uska međuovisnost između zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša. Prijatelji životinja upozoravaju da je problem zapravo alarmantan, ali nije dovoljno prepoznat čak ni na razini EU. Samo je nekoliko laboratorija u EU koji mogu testirati određene zoonoze i stoga smatraju da je samo pitanje vremena nažalost kada će nastupiti npr. Covid-22 ili 23. Organizacije za zaštitu životinja već godinama upozoravaju da je nezakonito trgovanje divljim i egzotičnim životinjama u iznimno velikom porastu i da se radi o poslovanju s prometom od oko 12 milijardi eura godišnje na razini EU. Golemi dodatni troškovi proizlaze iz borbe protiv ilegalne trgovine, liječenja bolesti koje uzrokuju divlje životinje, klanja tisuća domaćih životinja kako bi se spriječilo širenje ti bolesti, te hvatanjem i iskorjenjivanja invazivnih vrsta koje nastaju kada ti, kada ljudi puste u prirodu egzotičnog ljubimca nakon što im on naprosto dosadi. Dakle, za mnoge vrste naročito egzotične životinje život u zatočeništvu može biti tragičan jer je izrazito teško i čak nemoguće osigurati njihovu dobrobit i dugogodišnju specijaliziranu skrb, prehranu i smještaj. I to može dovesti do ozbiljnih problema u mogućnosti držanja tih životinja, pa ih ljudi nerijetko odbace u prirodu gdje i ne mogu ili ne mogu preživjeti ili postanu invanzivne. I uobičajeni su primjeri egzotičnih ljubimaca koji pate od neadekvatne prehrane, ozljede od pogrešne upotrebe umjetnog grijanja, problema s ponašanjem i neprimjerene medicinske skrbi jer često nedostaju u tim svim sektorima kvalitetne i dostatne informacije. S druge strane određene divlje životinjske vrste mogu predstavljati sigurnosni rizik za ljude zbog svoje predatorske, agresivne ili otrovne prirode. I vrste kao što su npr. zmije, zmije otrovnice, pitoni, krokodili ili velike mačke, primati, mogu ozlijediti ljude otrovom, ugrizom ili grebanjem. Odrasle životinje mogu biti vrlo jake i predstavljati rizik, osobito za malu djecu. I zato nedostatak odgovarajućeg zakonodavstva o egzotičnim kućnim ljubimcima može rezultirati ozbiljnim problemima u dobrobiti životinja, životinje pate i to je etički problem koji zakonodavstvo hrvatske treba uzeti u obzir. Stoga je nužno da se Hrvatska koja zapravo nema dostatnu regulativu pridruži Italiji zabranom uvoza i trgovine divljim i egzotičnim životinjama. I osim toga za Hrvatsku bi bio veliki pomak uvođenje pozitivne liste životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci. Udruga prijatelja životinja na to ukazuje već godinama i 2017. je to čak ušlo u proceduru Zakona o zaštiti životinja, međutim nažalost ispalo je kažu pod pritiskom nekih lobija, takve pozitivne liste nalaze se već na snazi u Belgiji, u Nizozemskoj i u Luksemburgu. Mnoge zemlje razmatraju uvođenje tih lista i ono što možemo zaključiti iz njihovih, njihova iskustva su odlična. Naime, u praksi se pokazalo da je pozitivna lista zapravo najbolje rješenje i dobar temelj za učinkovitu regulaciju i predstavlja sustavnu promjenu koja jako dobro funkcionira i ima utjecaja i na ilegalnu trgovinu. Osim toga ona što je izrazito važno omogućava bolju kontrolu zoonoza kao i novih i nepoznatih vrsta. Što se tiče zoonoza svakim danom dolaze nova saznanja. To nije neka statična situacija i uvijek smo zapravo na neki način u zaostatku. No, nacionalni zakoni izglasani su kada još nije se tako mnogo znalo o zoonozama i opasnostima od divljih životinja. Zato su neke vrste dopuštene za držanje iako imaju veliku smrtnost prije dolaska u trgovinu i prenose zoonoze. A pozitivna lista temelji se na najnovijim znanstvenim istraživanjima, omogućava državama da kontroliraju trgovinu i preventivne, što je najvažnije. I tako budući da već 2.g. nažalost živimo u pandemije Covid-19 sa svim užasnim i razornim posljedicama i nadamo se da ne treba posebno naglašavati kako bi trebalo učiniti sve da da se prevenira ikakva mogućnost ponavljanja epidemije izazvane zoonozama. I zato pozivamo vladu da što prije donese odluku o zabrani trgovanja divljim i egzotičnim životinjama kao i pozitivnu listu kao dopunu Zakona o zaštiti životinja. Smatramo da se trebamo u ovom slučaju ugledati na Italiju koja je znamo prošla kalvariju sa Covidom-19 i očito je i zbog toga uvela tu zabranu i nekako da budemo među prvim zemljama u Europi i pokažemo svojim primjerom neophodnost s jedne strane te zabrane, a s druge strane uvođenja pozitivne liste koja će odrediti koje su životinje pogodne i moguće biti kao kućni ljubimci. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo ja bih predložio ako se vi slažete budući da procjenjujem da ćemo mi završiti sa ovom točkom negdje oko 1 sat, oko 11 sati, kako ne bismo imali zapravo jedan prazni hod od sat vremena do 12 sati kad je predviđeno glasovanje, da ovaj puta stavimo ono što se naziva slobodni govori ili iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika po završetku diskusije o ovoj točci. Naravno zamolio bih one koji su zainteresirani da obavijeste kolege. Za sada imamo 2 kluba koja su se prijavila, da obavijestite ostale kolege iz klubova ako se žele prijaviti da se prijave pa da dođu, čini mi se da radi glasovanje će dosta dugo trajati imamo 150 amandmana za izglasavanje itd., čini mi se da bi bilo to pametnije napraviti nego imati jednu stanku od sat vremena izgubljenog vremena.

odlučiti o tome niti vam nešto sugerirati svakako to je racionalno i razumno razmišljanje, međutim ne znam šta je s onim zastupnicima koji računaju na termin koji je dogovoren, a koji sada nisu, nisu u saboru tako da mi se čini da ne možemo ne znam postoje neke službe, neki mailovi i tako da se to na neki drugi način obavijesti, ne da mi moramo obavještavati. Evo, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Pa ne znam meni se čini da evo klubovi mogu unutar sebe to komunicirati. Što se mene tiče mislim mi možemo izgubiti sat vremena besmisleno, ali čini mi se da je bolje da to tako iskoristimo, ali meni je svejedno. Izvolite, poštovani zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Potpredsjedniče mislim da je vaš prijedlog racionalan i da su predstavnici klubova tu odnosno trebaju pratiti raspravu i biti tu ovaj i uslijed nekakve promjene rasporeda, nije nešto sada previše

krenite tako, mi ćemo vas podržati. Svatko od nas je dužan biti na sjednici sabora, pratiti, prema tome nema nikakvog razloga nagrađivati netko tko je nemaran pa se njemu prilagođavati. Evo, hvala, ja ne bih to čak ni tako rekao, ali evo ja sugeriram da vi možda ovaj komunicirate sa ovaj kolegama iz klubova pa evo ima, ima još vremena da se prijavi itd. do zadnjeg časa i kad počne već izjašnjavanje kao što znate. Prema tome, da ne gubimo vrijeme bespotrebno. Čini mi se da nekako postoji suglasnost. Hvala vam lijepa, evo ona će, vratimo se mi na našu točku i sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Zakon Zakon regulira kontrolu komercijalnog korištenja i prekograničnog prometa živim i mrtvim primjercima divljih vrsta te njihovim dijelovima ili derivatima i strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta kroz izdavanje dopuštenja ili potvrda kojima se dokazuje zakonitost stjecanja primjeraka. Isto tako tim dopuštenjima i potvrdama dokazuje se zakonitost stjecanja primjeraka, a obrasci ovih dokumenata propisani su uredbama EU. Kako su u međuvremenu izmijenjene uredbe EU koje reguliraju ovo područje zakon je naravno potrebno izmijeniti i s tim uredbama i uskladiti. Naime, naš postojeći zakon, zakon od 2013. godine ima i određenih nedostataka i potrebno je jasnije propisati uvjete ishođenja potvrda za primjerke vrsta koje su navedene i u popratnom prilogu i uvjete za registraciju njihovog uzgoja kao i izmijeniti i dopuniti i odgovarajuće prekršajne odredbe. Osim okvira za provedbu uredbi EU predloženim zakonom propisuju se i uvjeti komercijalnog korištenja zavičajnih vrsta koje nisu obuhvaćene ovim uredbama. Uređuje se i upravni postupak i sadržaj obrasca potvrda za korištenje primjeraka strogo zaštićenih vrsta iz prirode RH koje nisu na popisu uredbu. Klub SDP-a podržava ove izmjene zakona s obzirom da se one odnose na usklađenje sa europskim propisima i odnose se na jasnije definiranje pojmova koji su obuhvaćeni upravo ovim zakonom. Ono što očekujemo je revnije i odgovornije postupanje Državnog inspektorata kako bi se osigurala provedba samog zakona. Naime, intencija zakona jeste osiguranje jačeg postupanja kontrolnih tijela odnosno inspekcija, ali to neće omogućiti sam zakon nego jasno i nedvosmisleno opredjeljenje institucija pa i inspektora u jednakom i zakonitom postupanju prema svima koji krše zakonske propise pa i ovaj zakon. I danas je u Hrvatskoj prisutno nekontrolirano prekomjerno izlovljavanje kako bi se zapravo pojedinačni životinjski i biljni primjerci koristili u međunarodnoj trgovini. Inače ilegalna trgovina divljim vrstama događa se u oko 30% svjetskih zaštićenih područja, a ni Hrvatska nije lišena toga. Prema nekim procjenama ilegalna trgovina, a govorimo o divljim vrstama, a govorimo na svjetskoj razini, doseže i iznose od oko 150 milijardi kuna. Zbog želje pojedinaca da posjeduju egzotičnu vrstu ili predmete ili suvenire izrađene od biljnih i životinjskih dijelova ugrožava se upravo opstanak tih i životinjskih i biljnih vrsta, u pozadini je naravno i organizirani kriminal. I zbog svega navedenog važno je unaprijediti zakon, ali prvenstveno osigurati njegovu dosljednju provedbu i na tome treba ustrajati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Ljubomir Kolarek, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini vrstama. Prvo je ovo čitanje konačnog prijedloga navedenog zakona i ovdje se kao i kod brojnih drugih zakonskih akata prije svega radi o usklađenju hrvatskih zakonskih okvirima sa onima iz EU. Kao što je to predlagatelj sam u izradi predloženog zakona pristupilo se kako bi se doradio zakonodavni okvir za provedbu Uredbe Vijeća br. 338/97

propisanih pravnim okvirima EU o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, te se izbjegava pojava pravnih praznina u procedurama i uvjetima izdavanja uvoznih i izvoznih dopuštenja i potvrda potrebnih za zakonit prekogranični promet, trgovinu i korištenje primjeraka divljih vrsta sa popisa uredbe. Ujedno se dorađuje pojmovnik, usklađuje se razdoblje izvještavanja Europske komisije i tajništva …/Govornik te se propisuju detaljni uvjeti ishođenja potvrda za primjerke vrsta navedenih u prilogu A Uredbe EZ br. 338/97, kao i uvjete za registraciju njihovih uzgoja i upisa u registar koji vodi nadležno ministarstvo. Taj upisnik u registar i registracija ovlaštenih objekata objekata iznimno je bitna i važna kako bi bila kontrola prije svega trgovine životinja, a druga stvar je ono o čemu su i kolege maloprije postavile pitanje o zdravlju životinja odnosno ljudi, o kontroli bolesti zoonoza. Ako nekoga zanima što je to spomenuti CITES ili Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, u stvari to je međunarodni sporazum kojemu je svrha regulirati i nadzirati međunarodnu trgovinu divljim vrstama, te osigurati da ona ne ugrožava opstanak tih vrsta u prirodi. u stvari, konvencija predstavlja međunarodni pravni okvir kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama. Hrvatska nažalost nije iznimka od sve raširenije ilegalne trgovine divljim vrstama. Na razmeđi mediteranskog, planinskog i kontinentalnog područja Hrvatska se odlikuje iznimno bogatim i raznolikim biljnim i životinjskim svijetom među kojima nalazimo brojne endemične vrste rasprostranjene samo na uskom području RH i nigdje drugdje u svijetu poput npr. Velebitske degenije ili Gušterice rasprostranjenih po otocima. Upravo te endemične posebnosti Hrvatske meta su kolekcionara i sakupljača koji protuzakonito uzimaju te vrste iz prirode i odnose u svoje kolekcije ili preprodaju drugim držateljima.

kopnene kornjače ili čančare, barske kornjače, različite vrste ptica koje su često meta stranih lovaca, zatim ptice pjevice, najčešće češljugari, školjkaši poput periski i prstaca, ali i lovački trofeji ili krzna velikih zvijeri vuka, risa i medvjeda, te ptica Osim strogo zaštićenih zavičajnih vrsta često su predmet ilegalne trgovine i strane vrste životinja, te predmeti izrađeni od njih. Nažalost, dokle god postoje potrošači koji su spremni platiti visoke iznose za luksuzni primjerak postojat će i ilegalna trgovina divljim vrstama. Sukladno predloženim izmjenama dopunjuju se i odgovarajuće prekršajne odredbe. Osim okvira za provedbu uredbi EU predloženim zakonom propisuju se i uvjeti komercijalnog korištenja zavičajnih vrsta koji nisu obuhvaćeni ovih uredbama. Ovim će se zakonom na neki način osigurati i zaštiti, osigurati i zaštitu divljih vrsta RH, ali ujedno i pridonijeti što nije zanemarivo zaštitu divljih vrsta BiH na način na način da se strožim graničnim kontrolama utječe na sprječavanje ilegalnog prekograničnog prometa divljih vrsta iz BiH prema zemalja zapadne Europe preko RH, a to bi isto tako povezali i sa kontrolom zdravlja životinje odnosno ne daj Bože pojavom zoonoza. Klub zastupnika HDZ-a podržati će navedeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekonoćnom prometu i trgovini divljim vrstama u prvom čitanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom, jedna tema evo meni draga tema, evo ja sam već predlagateljima rekao neke svoje napomene, a sad ću ih ovako reći i hrvatskoj javnosti. Nisu sve vezane direktno za ovaj prijedlog zakona ali je sve povezano za sustav zaštite prirode. Prvo ono iz replike vezano uz ježince. Jesam prirodnjak ali evo nisam biolog, možda sam pogriješio ali to ćete vi u ministarstvu odnosno u zavodu provjeriti. Dakle, imamo dvije vrste ježinaca Centrostephanus longispinus i Paracentrotus lividus ako se ne varam, a i pojasnit ću vam pa evo neka i oni koji sad prate ovo u ministarstvu odnosno zavodu neka evo mi daju i pisani odgovor. Prema onome što ima saznanja 95% obale Jadranskog mora, a imamo 5835 km obale Jadranskog mora je devastirano od strane ježinaca, sve one alge onaj, ona stanište najvrijednije je pojedeno od strane ježinaca. E sada imamo dvije vrste ježinaca jedan je onaj smeđi, jedan je onaj crni. Ovaj smeđi je zaštićen, a ovaj crni nije zaštićen. Ovaj crni pravi štetu jer on čini oko 90% populacije ježinaca. Evo molim pisani odgovor i da se evo ako je moguća eksploatacija tog crnog ježinca koji nije zaštićen da pravi štetu, a mogu ga eksploatirati odnosno omogućimo nekome da zaradi odnosno da imamo jednu delikatesu na stolovima. Dakle, evo već smo postavio sam poštovanom gospodinu Krajtmajeru pitanje onako u 4 oka vezano uz plemenitu perisku, Pinnu nobilis drago mi je da su tu poduzele se radnje i da izgleda da nije ta vrsta trajno nestala nego da se evo ulažu napori i adekvatna sredstva da te ipak ta vrsta ponovno introducira u okoliš. Ovdje bi spomenuo jedan veliki problem vezano uz divlje zaštićene svojte odnosno uz devastaciju krajolika, a to jest radi se o prstacima Lithophaga lithophaga, dakle ja sam osnovno znači, znači vidio sam da ljudi love odnosno vade prstace. Obavijestio sam naravno nadležne službe,

Znači to je jedan problem koji eskalacija je. Razgovarajte malo s ljudima, ljudi koji idu po restoranima redovito jedu prstace, redovito. Nisu to neumski prstaci, to su hrvatski prstaci. I to je golemi problem. Nadalje, spomenu bi evo nismo se dotakli uopće, bio je problem čančara, spominjalo se čančare ako se na varam u starom, nekada je u Zakonu o zaštiti prirode stajalo da se smije držati do 5 jedinki u zatočeništvu ne znam je li to još danas stoji, te čančare se dosta lako i brzo razmnožavaju pa su ljudi često u prekršaju, evo da se to regulira, što napraviti s viškom čančara, može li ih biti više, treba li ih vratiti u okoliš, evo da netko ne bi bio u prekršaju nek se to malo uskladi sa zakonom jer mnogi stanovnici priobalne Hrvatske gdje čančara obitava imaju u zatočeništvu u svojim dvorištima tu svojtu. Što se tiče još jedne svojte koja je dosta ugrožena jer završava u akvarijima je barska kornjača Emys orbicularis, evo imamo znači, razlikujemo imamo one sada tropske imamo ove barske Hrvatske, nažalost ova često završava u akvarijima evo tu da se malo ljudi educiraju i da se objasni ljudima da se radi o zaštićenoj svojti. Dobro u …/nerazumljivo/… dupinima, medvjedicama evo mislim da se dosta govori, s time da moramo reći da dupina ima barem na očigled mnogo, ja ih osobno često viđam čak u šibenskom zaljevu kojih prije nije bilo, možda je razlog što ribe više nema na otvorenom moru pa dolaze možda u priobalje, ali uglavnom dupina imamo. I možda još jedna stvar koja nije vezana za ovu temu, ali je blizu ovoga, a radi se o se o ugroženosti jedne biljne svojte koja je, nije autohtona, alohtona je ali se udomaćila, a radi se o žumarama i palme washingtonke. Ugrožene su od strane one crvene afričke pipe, dakle mi smo izgubili nekoliko desetaka možda i stotina tisuća palmi u zadnjem razdoblju, volio bi da iz ministarstva i zavoda dođu nekakva uputa jedinicama lokalne samouprave,

pa da samo još jednom naglasimo činjenicu da svaka novinarska, svaka novinska redakcija kada ima nekog mladog novinara ili novinarsku kada se želi dokazati onda piše o tome da se u restoranima jedu prstaci. Dakle, svaki novinar na početku svojeg novinarskog staža u roku od 10, 15, 20 minuta ili jednoga sata može pronaći restorane bili oni u Zagrebu ili na Priobalju gdje se mogu bez problema naručiti prstaci. Kako to ne može inspektorat? Hrvoje (Nezavisni)** Poštovani kolega hvala na pitanju. Evo drago mi je da ste mi dali još evo par sekundi da kažem o toj važnoj temi. Ne znam je li potkapacitiranost inspekcije ili je možda nebriga, neznanje ili možda se ne želi ili možda je i korupcija, dakle i korupcija inspektora koji se ne žele pozabaviti ovom temom. Dakle, odgovorno tvrdim da postoje stotine restorana u hrvatskom Priobalju koje u tijeku ljetne sezone serviraju prstace. Za one koji ne znaju prstaci, eksploatacija odnosno vađenje prstaca trajno unakažava onaj najvrjedniji okoliš, a to je znači ona literalna zona, sublitoral zapravo ako se ne varam da se tako zove, onih prvih dva metra, tri metra dubine gdje je zapravo najviše života. Stoga evo ja ovim putem apeliram i pozivam i ministarstvo da apelira na inspekciju da se krene na posao i da se spriječi devastacija hrvatskog podmorja i Priobalja. Hvala. Sad će završno u ime Kluba HDZ-a govorit poštovani zastupnik Stipan Šašlin, izvolite. kolege. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

Ovim izmjenama zakona propisuje se detaljna provedba niza uredbi kojima se regulira prekogranični promet i trgovina određenim divljim vrstama na razini EU, kao i uvjeti komercijalnog korištenja prekograničnog prometa živim i mrtvim primjercima divljih vrsta izdavanjem dopuštenja ili potvrda kojima se dokazuje zakonitost stjecanja primjeraka istih. Obzirom da su u međuvremenu izmijenjene uredbe koje reguliraju ovo područje utvrđena je potreba i nužnost unaprjeđenja i jasnijeg definiranja procedura i uvjeta izdavanja dopuštenja ili potvrda, te postupanja u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja i biljaka, te njihovim dijelovima i derivatima vezano uz provedbu uredbi i nacionalnih propisa. Izmjene i dopune predloženog zakona osiguravaju ispravke određenih pravnih praznina u procedurama i uvjetima izdavanja izvoznih i uvoznih dopuštenja, potvrda za ponovni uvoz, potvrda o zbirkama uzoraka, potvrda o osobnom vlasništvu i potvrda za komercijalno korištenje primjeraka unutar EU. Precizno se definiraju postupci vezani uz Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, CITES konvencija, koje je RH potpisnica i punopravna stranka. Uredbom Vijeća EZ br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore propisuju se obrasci i dokumenti kojima se osigurava izdavanje uvoznih i izvoznih dopuštenja i potvrda i dokazuje zakonitost stjecanja primjeraka istih. Ovim izmjenama i dopunama zakona uređuje se postupanje pri komercijalnom korištenju, te dokazivanje zakonitog porijekla primjeraka vrsta koje su strogo zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, a koje nisu navedene u prilogu A Uredbe EZ br. 338/97 uzetih iz prirode RH ili uzgojenih na području RH, te njihovih dijelova i derivata. Ovim zakonom utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće u svrhu provedbe odredbi ovog zakona. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za provedbu uredbi iz čl. 1. st. 1. ovog zakona provedbe konvencije i ovoga zakona. Isto tako ovim izmjenama zakona uređuje se nadzor nad provedbom odredbi zakona, Ministarstvo financija, Carinska uprava odnosno Carinska služba nadležna za kontrolu prekograničnog prometa primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, kao i nadzor nad primjenom uredbi i odredbi ovog zakona. U provedbi ovog zakona sudjeluju i središnja državna tijela uprave nadležna za veterinarstvo, biljno zdravstvo i unutarnje poslove, svako u okviru svoje nadležnosti. Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga zakona provode i granična veterinarska i fitosanitarna inspekcijska, svaka u okviru svojeg propisanog djelokruga i ovlasti. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH, što također nije nevažno jel. Ovdje, još bih samo dodao, u raspravama da smo čuli nekoliko pojedinačnih primjera zlouporabe odnosno neadekvatnog prijevoza i načina postupanja sa zaštićenim vrstama. I istaknuo bih upravo da iz tih razloga se donose ove izmjene ovog zakona kako bi takva postupanja bila što rjeđa i kako bi bila pravovremeno i kvalitetno sankcionirana i upravo iz tog razloga Klub HDZ-a podržava ovaj, ove izmjene zakona. Hvala. Hvala vam lijepa. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo naravno glasovat kad se steknu uvjeti. ono što se naziva slobodni govori ili iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika

Poštovani

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Ljubomir Kolarek, izvolite.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

I tko je protiv?

(Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Katić, kolegice i kolege,

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. 167, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.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

Glasovalo je 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.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

Glasovalo je 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. 167, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom divljim vrstama i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? tko je protiv? tko je protiv? Glasovalo je 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.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

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. 167, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom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 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. 167, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. 167, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak. 1.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 Glasovalo je 108 zastupnica i zastupnika, 101 za, 7 suzdržanih, tako da je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

I tko je protiv?